Zastupnik je predložio ove dopune zakona na temelju članka 84. Ustava RH i članaka 129. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Kod donošenja ovog Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mladež i šport. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala vam Malo sam iznenađen, jer je ovaj prijedlog zakona dosta brzo došao na čitanje od 18. ožujka prošle godine tako da se baš i nisam najbolje pripremio jer sam očekivao raspravu negdje u prosincu ove godine. Prijedlog zakona za izmjenu i jednu dopunu Obiteljskog zakona vrlo je kratak po svom sadržaju, ali je veoma značajan po mogućem broju djece na čiju bi sudbinu u pozitivnom smislu utjecao ali i broju bračnih parova kojima bi olakšao život. Prema postojećem Obiteljskom zakonu kada se dijete rodi država je naredila da se ocem ima smatrati majčin muž za vrijeme braka, ali i 300 dana nakon eventualne rastave braka. Ovaj zakon utvrđuje da će se kao otac djeteta upisati majčin bivši muž, ako je do rastave braka došlo. Kada je takva odredba ugrađivana u zakon i kada je ovdje u Saboru bilo rasprave o tome tvrdilo se a i Vlada u svojem mišljenju i sada tvrdi da je takva odredba upisana u zakon jer štiti interes djeteta. Dakle, državu nije briga tko je stvarni biološki otac, nego polazi od svoje želje da otac mora biti majčin muž ili majčin bivši muž ako je između dana rastave i dana rođenja djeteta prošlo do 300 dana. Što sa ženama koje rode a nisu u braku? Po Obiteljskom zakonu pozivaju se u Centar za socijalnu skrb zahtjevom da daju ime oca. Prvi put odbije, drugi put odbije, treći put odbije i takvi razgovori i pozivanje u nekim centrima, u nekim slučajevima traju u nedogled. Meni se obratila jedna žena koja je prošla šest razgovora u Centru za socijalnu skrb i odbila je dati ime oca iz izuzetno ozbiljnih razloga. Da bi prekinuo torturu jedan njen prijatelj je pristao izjaviti da je on otac djeteta, samo da bi se ju prestalo svaka 2 mjeseca pozivati u Centar za socijalnu skrb i prisiljavati da otkrije identitet oca djeteta. Ali vratimo se na situaciju braka koji se raspao. Ako dakle žena zatrudni i rodi dijete, a u braku je i zna i tvrdi da otac djeteta nije njen muž, a biološki otac to priznaje, a njen muž također priznaje da nije otac djeteta, državu to ne zanima, mora se kao otac djeteta upisati majčin muž. djeteta upisati majčin muž. Dakle sva tri partnera i majka koja je dijete rodila, i muškarac s kojim je ona u braku i biološki otac izjavljuju isto tko je otac djeteta. Ne može. Mora biti majčin muž, odnosno može ali pod uvjetom da žena koja je rodila takvo dijete pokrene sudski postupak i osporava očinstvo svom mužu ili svom bivšem mužu, i tek nakon pravomoćne sudske presude, u kojem će se utvrditi da majčin muž nije otac djeteta, će se dozvoliti da se pod ime oca upiše stvarni biološki otac. A što ako majčin muž između rastave braka i proteka 300 dana umre, pa ne može prisustvovati sudskom postupku? Što ako odseli recimo u Kinu, i nije dostupan, i ne može mu se uručiti poziv za sudsku raspravu, na kojem bi se sudskim putem utvrdilo tko je stvarni otac? Prijedlog zakona nisam podnio u proceduru temeljem jednog primjera, ali jesam podnio kompletnu dokumentaciju jednog slučaja koji se dogodio ovdje u Zagrebu, i o djetetu koje je rođeno 22. listopada 2008. godine, i još uvijek u knjige nije upisan biološki otac, a predmet je na Vrhovnom sudu po tri osnove. Kako to u praksi izgleda, ilustrirat ću vam sljedeće. Muž i žena dođu na sud u brakorazvodnoj parnici i sucu izjavljuju da su postigli puno suglasje u podjeli imovine, da nema nikakvog spora i da je sve dogovoreno. Žena izjavljuje sucu da je trudna, ali ne sa svojim formalnim mužem, nego da živi sa drugim partnerom, i moli da u istom sudskom postupku sud utvrdi pitanje očinstva. Ne može. Najprije Najprije je trebalo završiti brakorazvodnu parnicu, onda je novim postupkom pred tim istim sucem u tom malom sudu u jednom gradu u Hrvatskoj išao drugi sudski postupak osporavanje očinstva. I tek nakon toga se je u matične knjige biološki otac mogao upisati kao otac. 2009. godine u Hrvatskoj je bilo nešto više od 5 tisuća rastava braka, u kojem su bila djeca. Ako samo u 5% slučajeva postoje situacije da žena zatrudni i rodi dijete, a čiji otac nije muž ili bivši muž, svi predmeti moraju završiti u sudskom postupku osporavanja očinstva. Da li je doista potrebno da zakonom žene prisiljavamo da pred sudom osporavaju očinstvo, za koje se nitko drugi ne spori osim država sa majkom. Država majci ne prizna tko je otac, jer njen muž ili bivši muž priznaje da nije otac, a biološki otac djeteta priznaje da je otac, ali žena svejedno pred državom mora dokazivati, osporavati očinstvo da bi pravi otac mogao biti priznati kao otac. Vlada je u svom mišljenju napisala, ako ovaj birokratski, fiškalski jezik prevedemo na razumljiv, da moj prijedlog nema veze s pameću i da je glup, da nisu točni navodi da ta djeca imaju probleme i to ozbiljne probleme kao i njihovi roditelji. Ako je tome tako, kako je onda moguće da je Mirovinski zavod za zdravstveno osiguranje izdao rješenje da ne odobrava dječji doplatak djetetu koje je rođeno i živo, jer u knjizi rođenih nema oca, a nema ga zato što je došlo upravo do slučaja koji sam vam opisao. Kako je moguće da je tom djetetu pravo na zdravstveno osiguranje priznato tek 16 mjeseci nakon rođenja i nakon presude Vrhovnog suda? I ni jednom žalbenom postupku i redovnom postupku roditelji nisu mogli ishoditi pravo na zdravstveno osiguranje rođenog djeteta. Ali čak je i država po sili propisa upisala ime djeteta, mimo volje majke i biološkog oca. Čak ni ime djeteta nisu mogli birati stvarni roditelji, nego je država po službenoj dužnosti odredila ime djeteta, uz izgovor da dogovor roditelja nije postignut. Prije nego što sam u proceduru uputio prijedlog za dopune i izmjene zakona, obratio sam se za mišljenje dvije institucijama koje, želim vjerovati da i vi u njih vjerujete. Prvo je Pučki pravobranitelj, koji je nakon iščitavanja postojećih odredba Obiteljskog zakona i mog prijedloga u svojem mišljenju napisao stoga kako ste naveli u slučajevima kada se majka djeteta, biološki otac i majčin muž suglasni i dogovorni u pitanju očinstva djeteta radi izbjegavanja sudskog postupka osporavanja i utvrđivanja očinstva djeteta čime bi se rasteretilo ionako zatrpano pravosuđe valjalo bi propisati da se presumpcija bračnog očinstva primjenjuje samo ako se očinstvo djeteta ne može utvrditi priznanjem. Tako misli pučki pravobranitelj. Međutim, i pravobraniteljica za djecu se očitovala o ovom prijedlogu i u svojem službenom dokumentu napisala otprilike i sljedeće: da je po prvi put u ovom problemu koji je po broju slučajeva u Hrvatskoj iz godine u godinu sve veći po prvi put upozorila u Polugodišnjem izvješću za 2009. godinu da raste broj roditelja, odnosno bračnih supružnika, ali i izvanbračnih parova koji se i njima obraćaju sa istim problemom nezadovoljni odredbama, postojećim odredbama Obiteljskog zakona i obavještava me da je i ona nadležnom ministarstvu predlagala promjene Obiteljskog zakona. Dakle, i pravobraniteljica za djecu je koristila svoje pravo i ministarstvu predložila da se te odredbe Obiteljskog zakona izmijene. u svom dopisu pravobraniteljica za djecu piše i sljedeće: osim uskrate privremenog sudjelovanja biološkog oca u nekim aspektima roditeljske skrbi ovakvim zakonskim rješenjem otežava se i reguliranje djetetova statusa. Naime, temeljem obraćanja roditelja uočeno je kako se prilikom prijava prebivališta djece u ovim životnim situacijama traži suglasnost majčinog muža koji nerijetko odbijaju dati takvu suglasnost jer ne želi sudjelovati u bilo kojoj vrsti postupka vezano uz dijete kojemu nije otac te se tako do okončanja parnice o osporavanju očinstva ne može prijaviti prebivalište djeteta, a bez prijave prebivališta ne može se ostvariti pravo na doplatak za djecu, regulirati rodiljna naknada ni zdravstvena zaštita niti se dijete može upisati u jaslice. Ovo su iskustva koja su evidentirana i prijavljena pravobraniteljici za djecu. Iz same jedne banalne činjenice da majčin muž za kojega država smatra da mora biti otac ne da suglasnost prijave djeteta na adresi na kojoj živi majka. Čim se ne može prijaviti na toj adresi nastaju svi ovi problemi koje sam vam sad citirao. To su slučajevi kada muž ili bivši muž tjera inat. Ne želi naprosto dati suglasnost. A postavljam pitanje što ako ga nema? Što ako je doista odselio u Južnu Ameriku i ne misli se ni vratiti u Hrvatsku? Kako će majka priskrbiti njegovu suglasnost da riješi tako banalnu stvar kao što je prijavljivanje svojeg djeteta koje živi s njom na njegovoj adresi? Ili ne daj Bože da je on umro. Da li je istina da sudovi u Hrvatskoj nemaju dovoljno posla pa ih prisiljavamo da vode postupak koji otprilike izgleda ovako: da dolazi majka pred suca i veli ja sam rodila dijete, a on je otac. Onda dolazi njen muž ili bivši muž i on veli gospon sudac ja nisam otac. I dolazi biološki otac i veli gospon sudac ja jesam otac. I onda sudac mora donijeti presudu. Ali to traje. Ne mjesec, dva ne tri, devet do petnaest mjeseci i nije besplatno. Da li Da li doista suci u Hrvatskoj nemaju drugog posla nego moraju donositi pravosudne presude o tome da majka pred državom dokaže, najprije ospori, a onda dokaže tko je pravi otac. Zašto građane maltretiramo sa sudskim postupcima gdje nisu potrebni? Zašto ih prisiljavamo da ionako opterećene sudove moraju opterećivati sa situacijama kada među ljudima ništa nije sporno? Bilo je i slučajeva kada je bivši muž umro i na pitanje majke kako će dokazati da on nije otac, a pokojan je, dobila je odgovor neka plati DNA analizu.

Zar doista ne bi bila dovoljna suglasna izjava 3 punoljetna čovjeka pred nadležnim tijelom kao što je Centar za socijalnu skrb, a temeljem tog dokumenta Centra za socijalnu skrb matična služba, odnosno služba matičarska upisuje stvarno ime biološkog oca. I riješili smo problem i prijavljivanja adrese prebivališta, dječjeg doplatka, zdravstvenog osiguranja i svih problema s kojim se žene susreću. završim zasad sa sljedećim. Zašto je sve na ženi? Zašto žena mora pokrenuti postupak osporavanja očinstva bivšem mužu ili mužu? Zašto baš žena mora pokrenuti postupak o osporavanju očinstva? Pa ona zna tko je otac i otac priznaje da je otac. S kim je država u sukobu? S kim je ta žena u sukobu sa mužem, sadašnjim partnerom ili s državom? Tko je protiv nje u tom trenutku? Dakle, veoma kratka intervencija i dopuna prijedlog koji sam dao godišnje bi smanjilo broj predmeta oko 250 na sudovima, ali vjerujte ono što je daleko bitnije te parove pa kad već jesu prošli traumu raspada braka i rastave oslobodili muke natezanja, odugovlačenja i da ne velim situacije da pred sudom moraju davati takve iskaze kao što je ovaj. I bilo bi sve skupa besplatno za roditelje i puno jeftinije za državu. Dakle, u pomoć sam pozvao i pučkog pravobranitelja i pravobraniteljice za djecu, čija su mišljenja potpuno suprotna od mišljenja Vlade koja odbacuje ovaj Prijedlog. Ja želim vjerovati da autoriteti pravobraniteljice za djecu i njihova pravobranitelja i njihovi argumenti za nas kolegice i kolege nisu ništa manje bitni od autoriteta i argumenata Vlade koja veli da tako mora ostati. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu ispravka navoda, uvažena kolegica Ljubica Lukačić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Netočno je utvrdio kolega Lesar kada je rekao da prisiljavamo sudove da vode ovakve postupke, naime ovakvi postupci utvrđivanja očinstva vode se u interesu djece, i kolega Lesar ako niste znali oni su u manjini na općinskim građanskim sudovima i uopće suce i sudove ne prisiljavaju i nisu oni problem zbog čega bi sudovi bili pretrpani. Hvala. Hvala. Žele li predstavnik Vlade uzeti riječ, državni tajnik? Ne Predstavnici Odbora, zakonodavstvo, obitelj, mladež i šport? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi se prijavio Klub Hrvatske demokratske zajednice i stav kluba iznijet će uvažena kolegica Neda Klarić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo iznimka upisa biološkog oca u maticu rođenih u slučaju kada su se sve tri strane majka, biološki otac i muž majke suglasili o pitanju podrijetla djeteta, od oca je neprihvatljivo i neutemeljeno. Dopunama koje predlaže predlagatelj u odnosu na presumpciju očinstva sadrži iznimku od odredbe propisane važećim Obiteljskim zakonom da se kao otac djeteta može upisati muškarac koji nije muž majke, ako se majka, muškarac koji se smatra ocem djeteta i muž majke suglase u izjavama tko su biološki roditelji djeteta. Važeći Zakon točno kaže tko se smatra djetetovom majkom odnosno ocem. Zakonske presumpcije o roditeljima djeteta mogu se osporavati u sudskom postupku. Dakle, ne radi se o slobodnoj volji kao to predlagatelj predlaže. kojim se određuje podrijetlo djeteta od oca, kada je ono rođeno u braku ili u roku od 300 dana od prestanka tog braka. Zakonsko pravilo ne mogu biti sporadične, individualne situacije koje ne govore u prilog očinstva majčinoga muža. Za iznimne slučajeve kada muž majke nije otac djeteta važeći obiteljski zakon predviđa mogućnost osporavanja očinstva u sudskom postupku kao i neke druge situacije o kojima možemo naknadno razgovarati. Dobrobit i prava djeteta koja su uvijek na prvom mjestu kao i pravna sigurnost svih subjekata, je zaokružen sustav utvrđivanja podrijetla djeteta bračnom presumpcijom, mogućnosti osporavanja očinstva i njegova priznanja pred zakonom propisanim pretpostavkama. Važeći zakon izrijekom kaže da roditeljsku skrb čine odgovornost, dužnosti i prava roditelja sa ciljem zaštite dobrobiti djeteta njegovih osobnih, zakonskih i imovinskih interesa. Dužnosti i pravo je roditelja odgajati dijete kao slobodnu humanu, domoljubnu, moralnu, marljivu, osjećajnu i odgovornu osobu, poštujući načela ravnopravnosti spolova kako bi bila pripremljena za skladan obiteljski i društveni život sa pozitivnim odnosom prema prirodi. Određena su također i procesna pravila u sporu kod osporavanja bračnog očinstva i tada se izvode dokazi medicinskim vještačenjem čime se jamči istinitost. Nije točna tvrdnja predlagatelja da dijete rođeno u braku od biološkog oca koji nije muž majke, ne može ostvarivati svoja prava do osporavanja bračnog očinstva jer upravo radi toga da dijete od svoga rođenja ostvaruje sva svoja prava i postoji u Zakonu presumcija očinstva djeteta rođenog u braku. Predlagateljeva nova odredba o utvrđivanju očinstva izvan sudskog postupka također nije prihvatljiva jer poistovjećuje utvrđivanje i priznavanje očinstva a to su doista različiti pravni instituti. A propos predlaže rok od 6 mjeseci od rođenja djeteta za postupak utvrđivanja očinstva priznavanjem, a nakon toga bi uslijedio sada propisani postupak utvrđivanja očinstva u sudskom postupku. Upravo tako bi doveli mi dijete u poziciju da ga se spriječi u ostvarivanju temeljnih bioloških prava, a to znači dijete ne bi bilo upisano u maticu rođenih u u presumiranih roditelja, ne bi imalo osobno ime i dijete ne bi dobile isprave koje su neophodne za ostvarivanje njihovih prava. Treba također reći da će radna skupina pri Ministarstvu obitelji, branitelja, i međugeneracijske solidarnosti, temeljem analize o učincima o učincima primjene Obiteljskog zakona od strane onih tijela koje ga provode, a to su sudovi, Centri za socijalnu skrb, obiteljski centri, ocijeniti svrsishodnost izmjena obiteljskog zakona radi unapređenja pojedinih zakonskih rješenja. Radnu skupinu čine stručnjaci Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavnici Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva pravosuđa i pravobraniteljice za djecu. Sve su ovo razlozi radi kojih Klub Hrvatske demokratske zajednice ne podržava Prijedlog ovoga Zakona. Hvala vam lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Na redu je Klub HNS HSU-a uvažena kolegica Danica Hursa. Izvolite kolegice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovani predlagatelju zakona, kolegice i kolege Prije svega moram izraziti zaista veliko negodovanje zbog toga što ovaj zakon kao i svi oporbeni zakoni dolaze ovako kasno i sa dugim vremenskim periodom čekanja na raspravu u ovaj Dom. Mi zato ne vidimo razloga i ne znamo zašto se to dešava i u svakom slučaju to nije dobro. Drugo, želim reći da će klub HNS-a, HSU-a podržati prijedlog dopune Obiteljsko zakona zato što se tim promjenama bolje, brže i kvalitetnije rješavaju životne situacije nekih naših obitelji. Iz primjera koje se navode u ovim materijalima, a čuli smo ih ovdje vrlo zorno i u uvodnom izlaganju predlagatelja, jasno je da smo u obvezi pomoći u tim teškim i kompliciranim životnim situacijama, koje bi olakšale život obitelji a posebice djeci. Izmjenama zakona odnosno prihvaćanjem ovih izmjena kvalitetnije rješavamo pitanje očinstva i majčinstva mnogih obitelji koji ovoga časa trpe zbog odrednica sada važećeg zakona. Čuli smo da je ove promjene i izmjene poduprla i pravobraniteljica za djecu i PUčki pravobranitelj. Još jedno klub HNS-a i HSU-a će podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna Obiteljskog zakona. Hvala. Drugi klubovi se nisu prijavili prelazimo stoga na pojedinačnu raspravu, a prava je prijavnica uvažene kolegice Ljubice Lukačić. Izvolite kolegice. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja ću se u svojoj raspravi kratko osvrnuti na ono što je predlagatelj rekao kada je iznosio svoj prijedlog. Prije svega moram reći da ne mogu podržati ovakav prijedlog zakona i da raspolažemo uz ove izmjene i dopune zakona uz ovaj prijedlog raspolažemo i mišljenjem Vlade u kojem je mišljenju Vlada detaljno

ali ću kratko reći nekoliko svojih stavova i mišljenja. Moram priznati kada je ovaj prijedlog zakona došao došao do nas zastupnika ja sam si dala malo truda pa sam išla ispitivati da tako kažem na terenu da dobijem nekoliko informacija o tome da li bi ovo bilo dobro mijenjati na ovakav način kako je to predlagatelj predložio ili ne. Većina općinskih građanskih sudova kod kojih sam ja pokušala dobiti informaciju vezano za ovu temu su rekla upravo sljedeće mišljenje, da postupci utvrđivanja očinstva i nisu tako da oni ne traju toliko strašno dugo i da oni zapravo nisu zapreka za ostvarivanje prava djeteta svih ovih prava koje je predlagatelj u svom izlaganju naveo. Čak i nekoliko ustanova koje daju besplatne pravne savjete slažu se sa ovakvom konstatacijom, pa je jedna gospođa jednoj ustanovi postavila upravo takvo pitanje vezano za ovo što je gospodin Lesar u svom izlaganju rekao. Što kada majka rodi dijete u onih 300 dana kada se presumira očinstvo njenog bivšeg supruga. Tada joj je stručna osoba koja daje savjete lijepo odgovorila, na način da su joj rekli da ste zaključili brak sa vanbračnim partnerom s kojim živite u vanbračnoj zajednici, tada bi se on upisao kao otac djeteta i ne biste morali prolaziti sve one probleme kroz koje sada prolazite, dakle ne biste morali pokretati postupak za utvrđivanje očinstva. No međutim, gospođa to nije učinila i sada naravno ima dodatni problem. Nadalje ti pravni stručnjaci također kažu da okolnost da je dijete rođeno u zakonskom roku u kojem se presumira očinstvo bivšeg supruga ne smije biti smetnja za izdavanje rodnog lista djeteta i ostvarivanje svih zakonom propisanih prava djeteta. Dakle, ovo je još jedan razlog zbog kojeg ne bi bilo moguće prihvatiti ovaj prijedlog zakona. Još samo evo nekoliko informacija koje sam uspjela od općinskih građanskih sudova dobiti mišljenje. Da je danas dosta slučajeva u kojima već odrasla djeca, dakle već kada budu punoljetna tek tada se pokreću postupci za utvrđivanje očinstva. Kada se pita roditelje što ste radili do sada, onda oni kažu pa i nije nam bilo to tako od neke presudne važnosti. Što sam htjela reći? Da nažalost ima slučajeva, neću reći da su oni česti, ali ima ih, kada roditelji najprije kao budući bračni drugovi ljudi vrlo olako stupaju u brak, nakon toga se još lakše razvedu, a da pri tom najmanje razmišljaju o svojoj već rođenoj djeci ili djeci koja će se tek roditi. Nažalost, iz iskustva pa evo mogu reći i svoga, jer sam nekada radila ovakav posao, mogu reći da supružnici prigodom razvoda brakova najčešće razmišljaju o tome kako će podijeliti imovinu i hoće li jedna žlica ići na pola ili na nekoliko dijelova, osim da razmišljaju o tome kako će riješiti prava svoga djeteta. I kao što sam rekla postupci koji se pokreću kod sudova za utvrđivanje očinstva i nisu tako dugi. A kada se dogodi da se se supruga dakle koji nije otac djeteta, a koji je upisan kao otac djeteta ne može do njega doći ili se ne odaziva na pozive sud će mu postaviti staratelja po službenoj dužnosti pa će na taj način riješiti problem. U svakom slučaju moje mišljenje je da je bolje za dijete, sigurnije da i nadalje u zakonu, u Obiteljskom zakonu ostane ovakva odredba jer što mislite, a nije se jednom dogodilo, da se dogodi činjenica da jednostavno majka iz inata, a to nažalost nije čest slučaj, da kaže da je netko otac njenog djeteta, a to nije njen bivši muž, a da ni taj netko zapravo nije otac djeteta. Evo nedavno, prije samo dva mjeseca ja sam upravo se upoznala s jednim takvim slučajem. I da nakon nekoliko godina kada je taj čovjek zapravo posumnjao da možda ni on nije otac djeteta se išlo na utvrđivanje očinstva i DNA analiza je pokazala da doista i on nije otac djeteta. Ne bih bila sklona vjerovati u izjave ljudi kada su pred razvodom braka ili po samom razvodu braka jer svi znamo da su u tim okolnostima ljudi dodatno ljuti jedan na drugoga ili se ne mogu usuglasiti oko običnih stvari, a kamoli oko ovoga i onda iz inata jedni drugima čine ono što nije dobro, a sve to na štetu djeteta. Kolegica Klarić je u svom izlaganju u ime kluba napomenula da je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti osnovalo jednu radnu skupinu. U njoj je i pravobraniteljica za djecu, u njoj su suci, voditelji odjela kod općinskih sudova koji se bave ovim pitanjima. Prema tome, oni će sasvim sigurno reći kakve posljedice je do sad u primjeni izazvao Obiteljski zakon, je li on, a je vjerojatno neke odredbe bi bilo potrebno mijenjati, ali je sasvim sigurno korisnije da sačekamo što će reći ta radna skupina i vjerojatno kad vide kakvi su učinci bili, vjerojatno će prići izradi novog odnosno izmjena i dopuna Obiteljskog zakona ukoliko to bude bude potrebno. Do tada mislim da je u interesu djece i za dobrobit djece najkorisnije da Obiteljski zakon u ovom dijelu ostane onakav kakav je i do sada. Hvala vam lijepa. Hvala. Sljedeća na redu je uvažena kolegica Karmela Caparin. Izvolite, kolegice. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Naime, ni ja neću prihvatiti ovaj prijedlog zakona, pogotovo nakon izlaganja samog predlagatelja koji u svom izlaganju govori kako državu nije briga tko je ustvari biološki otac, kako centri za socijalnu skrb prisiljavaju dati otkriti ime oca, zatim da suci nemaju drugog posla, da se prisiljava sudove na priznavanje biološkog oca. Zar ne bi bilo dovoljno kaže on da netko kaže da je biološki otac pa da se onda to tako zapiše. Dakle, katastrofalno jedno obrazloženje njegovog zakona. U Republici Hrvatskoj naime zakonom je uređena životna zajednica žene i muškarca i naravno da u vezi sa majčinstvom i očinstvom postoje zakonske presumpcije o tome tko se smatra djetetovom majkom, odnosno djetetovim ocem. Zakonske presumpcije o roditeljima djeteta mogu se osporavati u sudskom postupku sukladno odredbama Obiteljskog zakona, a ne slobodnom voljom kao što to u ovom slučaju predlagatelj predlaže. U vašem obrazloženju gospodine Lesar ne bi prihvatila da se mnogi ljudi ne razvode službeno već faktički, tj. počinju se odvojeno živjeti i onda naravno počinju tražiti sva prava iz Obiteljskog zakona kao da su stvarno zajedno, a ne faktički Dakle, ne može se vaš prijedlog zakona temeljiti na slobodnim izjavama koje stalno spominjete već na medicinskom vještačenju o podrijetlu djeteta. Imate slučajeva da majka kaže da je netko otac, a u biti on to nije. Imate isto tako slučajeva da otac koji je svojevoljno rekao da je otac može nakon dvije ili tri godine reći da on nije više biološki otac. Dakle, nemojmo se dovoditi u takvu situaciju. S druge strane, netočno je da dijete rođeno u braku od biološkog oca koji nije muž majke ne može ostvariti svoja prava do osporavanja bračnog očinstva jer zakonska presumpcija očinstva djeteta rođenog u braku postoji tako da dijete od svog rođenja može ostvarivati sva svoja prava. Često govorite da ste upoznati sa jednim slučajem, a onda vjerujete da takvih ima mnogo. To zaista u vaše vjerovanje ja ne mogu biti istinski uvjerena. Nadalje, vaš prijedlog se temelji na pretpostavkama, a ne na stvarnim činjenicama. Npr. ako uzmemo u obzir vaše izlaganje da je u 2008. godini razvrgnuto 5025 brakova i onda to pretpostavimo da je samo 5% razvoda rođeno dijete čiji otac nije majčin muž itd. Dakle, Dakle, kad donosite tako jedan važan zakon kao što je Obiteljski zakon i izmjene Obiteljskog zakona onda ništa ne možete više pretpostavljati i dovoditi to u pitanje. Često ste kontradiktorni u svojem izlaganju, pogotovo poistovjećujete utvrđivanje i priznanje očinstva, a što je različito po pravnom institutu. Naime, predlažete rok od 6 mjeseci od rođenja djeteta za postupak očinstva priznanjem, a nakon toga slijedio bi sada propisan postupak utvrđivanja očinstva u sudskom postupku. Čista kontradiktornost. Kada se stupa u brak onda je sve zakonito. Obiteljski zakon regulirano priznanje majčinstva i očinstva, možda se u novim drugim vremenima zaista mogu javit pojedinačni slučajevi, ali oni se svi moraju temeljiti na suvremenoj znanosti i po meni na pravnim osnovama. Nikako trenutno priznavanje na slobodnoj volji ne bih priznala i ne može to zamijeniti analizu DNK-a i biti osnova za prijedlog ovoga zakona. Koliko god se vama to činilo skupo ili ne skupo za roditelja ili bilo koga, za majku, DNK je metoda kojom se to dokazuje i koju ne možete u bilo kojem slučaju izbjeći. Iz svega navedenog ne prihvaćam prijedlog ovoga vašeg zakona. Spominjete u svom izlaganju i pučkog pravobranitelja i pravobraniteljicu za djecu, dakle ako bilo šta ima i ako se to ostvari na znanstvenoj, na pravnoj osnovi i gospođa pravobraniteljica .../Govornica za djecu i pučki pravobranitelj sa ostalim stručnjacima sa Pravnog fakulteta, sa Katedre za obiteljsko pravo, sa stručnjacima iz Ministarstva obitelji, pravosuđa, Ministarstva zdravstva. Dakle, mogu poboljšati Obiteljski zakon ako je to potrebno. Hvala. Hvala. Sad je na redu uvažena kolegica Sunčana Glavak. Izvolite kolegice Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa vjerujem da se možemo složiti sa konstatacijom da se ništa u životu zapravo ne može staviti u nekakav nazvat ću ga običnim katalogom prava. Ali da su zakoni način koji nam određuju način ponašanja ili obrazac ponašanja i da je postojeći zakonodavni okvir dobar, s time ću se složiti. O tome je govorila i kolegica Klarić eto i u ime kluba HDZ-a. Ovaj prijedlog smatram neutemeljenim i neprihvatljivim iz nekoliko razloga. Naime, predlagatelj ili ne razumije ili miješa ili poistovjećuje dva različita instituta, a to su priznavanje i utvrđivanje očinstva. Važeći Obiteljski zakon presumpcijom majke i oca djeteta osigurava djetetu njegovo biološko podrijetlo. Uvijek i na prvom mjestu mora biti zaštita prava i interesa djeteta što smatram da postoji i rješava postojeći zakon. Iznimka koju navodi predlagatelj ne može biti zakonsko određenje. Zakon jasno utvrđuje ili definira tko je majka, odnosno otac djeteta a ukoliko dođe do spora i za to su određena pravila u sporu, na taj način će se rješavati a i što je, još jednom ću ponoviti u skladu sa odredbama postojećeg Obiteljskog zakona. Postavljam si pitanje kuda bi nas zapravo dovelo to da se nešto rješava slobodnom voljom ili jednostavno takvim slobodnim izjavama. Koliko bismo onda otaca možda imali ili ne bismo imali da malo banaliziram čitavu stvar. Jer naime to je ideja predlagatelja. Stoga jednako tako smatram da nema razloga za donošenje ovog zakona, a isto tako postoji i izreka da najvažnije stvari u dječjim životima su sigurnost, ljubav, prihvaćanje i ohrabrivanje, pa vodimo se i time što će u konačnici usrećiti one kojima bi ovo trebalo biti najvažnije, a to su djeca. Hvala lijepa. **Friščić, I sljedeći se prijavio uvaženi kolega Boro Grubišić. Izvolite doktore. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodin predlagatelj, kolega Lesar. Kada sam slušao vaše izlaganje, a slušao sam ga vrlo pozorno zaista sam bio da kažem na strani vaših argumenata, odnosno argumenata koje ste iznijeli a u svezi realnih slučajeva, slučajeva koji su se dogodili u stvarnosti. Nisam se javio u ime kluba nego pojedinačno, jer sam si zaista stavio u zadatak da razmislim duboko o onome što ste govorili. Mislim da je incidencija i takvih slučajeva zapravo više iznimka negoli pravilo. Zakon kako reče i kolegica Glavak je nešto što je što je zapravo jedno opće pravilo i relativno dobro skrojeno kao Obiteljski zakon. Naime, ukoliko ostanemo samo na priznavanju tri osobe, u ovom slučaju tri a nedokazivanjem u svezi očinstva u tom slučaju ja ne znam da jeste li vi razmišljali šta se može dogoditi, koje su posljedice koje bi se mogle dogoditi dogovorom tri osobe, a može se dogoditi zapravo u krajnjoj onoj instanci trgovanje djece. I to legalizirano putem recimo ovakvog prijedloga. Ili pak se može dogoditi da primjena surogat majke. Ne? Zašto ne, tri osobe se dogovorile. Da li uz ikakvu naknadu ja u to ne ulazim. Koji su bili razlozi tome? Govorim o ove dvije mogućnosti koje se događaju kao što ste i vi govorili o onom što se dogodilo, evo još imate primjere u Hrvatskoj. Pa s obzirom na to, dakle na mogućnosti zlouporabe ako bismo ovakav zakonski prijedlog i legalizirali, a bez dokazivanja. Dakle, ako to nema, a i danas imamo tako savršenu metodu DNK ili kako ste rekli DNA, acid ili kiselina to vam je svejedno na engleski ili latinski svejedno. A i hrvatski je DNK DNA onda je potpuno jasno da imamo mogućnosti, imamo način jasnog utvrđivanja očinstva. S obzirom da se ovakav zakonski prijedlog može da kažem u kojem bi tri se osobe dogovarale o očinstvu u tom slučaju bi se to moglo i zlorabiti. Zbog mogućnosti zlouporabe, a s obzirom na vremena u kojima se nalazimo i na određene životne situacije u kojima se ljudi mogu naći osobno ne

Očekivao sam ovakav ishod i raspravu samo vidim da neki nisu razumjeli pojmove iz postojećeg zakona. Kolega Grubišić nije predmet onaj dio Obiteljskog zakona koji govori o dokazivanju očinstva, ni moje izmjene zakona nisu vezane na dokazivanje očinstva. To je drugi postupak. Postupak dokazivanja se provodi kad postoji spor ili sumnja. Ovdje se radi o potpuno drugom institutu kada majka mora pokrenuti postupak osporavanja očinstva i sudovi to ne rade DNA analizom. Ja vas uvjeravam da ovaj institut osporavanja očinstva bivšem mužu se ne provodi DNA niti DNK analizama, izjavama. Jer nije sporno ni za oca ni za supruga ili bivšeg muža ni za majku tko jest, tko nije otac. Ne radi se o tome. Dakle, nije predmet mojih intervencija kada spoji sporno očinstvo pa se provodi postupak dokazivanja. To ste krivo razumjeli. To ja čak nisam izgovorio niti pak nigdje u prijedlogu zakona piše što se toga tiče. To je to. Drugo, presumpcija očinstva, u očima ljudi koji prolaze ove probleme, vele pojedinačni slučajevi, jer ovo je presumpcija birokratske gluposti, pa što ako su pojedinačni slučajevi. Što ako ima stotinu takvih slučajeva, mi svejedno moramo ostati kod takve odredbe i ne tim slučajevima omogućiti da kada nema spora u ničemu problem bude riješen. Dakle, mi moramo intervenirati u Zakon samo ako se radi o brojci milijun. Inače nije dovoljno ozbiljno da bi reagirali. Ako se samo jednom jedinom građaninu u državi može pomoći, model kojega ostaje, ja nisam predložio brisati odredbe o spornosti očinstva, ne, samo dopuniti tamo gdje spornost nije u pitanju, samo tamo gdje se nitko s nikim ne svađa i ne sumnja u ništa. DA sam se služio jednim primjerom kolegica iz .... rekla, ja sam se poslužio iskustvom iz 20-tak slučajeva a jednu dokumentaciju sam kompletirao i predao. Meni je žao što ne čitate novine pa svaki tjedan ne svjedočite takvim slučajevima iznova koje se dešavaju. Ali ono što je bilo izrečeno malo me zapanjilo, kolegica Lukačić je dala lijepu sliku kako to izgleda kada dođu u savjetovalište pa pitaju kako riješiti problem. Veli da su im rekli e a što se nisi udala za drugog pa ne bi sada imala problem. Pa što se nisi udala za drugog. Dakle, da bi ta žena pobjegla iz ralja birokratskog problema morala se udati. Ali postoji drugi problem, da je u Hrvatskoj bigamija zabranjena kolegice LUkačić, bigamija je zabranjena jer brakorazvodna parnica može trajati dulje od 9 mjeseci pa se žena ne može udati za drugoga prije nego što je rastavljena, a rodila je dijete drugog partnera. Što su u savjetovalištu njoj rekli? Moraju biti vjerni, u Hrvatskoj rastava braka nema, brakovi se ne raspadaju, ne rađaju se vanbračna djeca, toga uopće u Hrvatskoj nema, tko je to vidio da mi imamo takve probleme. Pa gdje ima slučaj da žena rodila dijete 300 dana poslije rastave braka a da otac nije majčin bivši muž. To su sporadični slučajevi, to se prikriva, to nitko javno ne smije u Hrvatskoj, toga ni nema zapravo. Što se nisi udala pa ne bi imala probleme. Vi ste citirali izjavu u savjetovalištu, da ste se udali sadašnji partnerom ne bi imali te probleme, ali nije se mogla udati jer brakorazvodna parnica nije gotova. nije gotova. Nije, jer je još udata za prvog. A ako se ne želi udati? Što je to poruka? Nemojte rađati kopilad, tako

O tome se radi, vi njima odbijate pomoć, velite da to ne treba, dobro. DA nije točno da ta djeca nemaju problem, ja sam vam citirao izvješće pravobraniteljice iz 2009. koji veli da ima problema. Vi velite da nije istina. I na kraju da je formirana nova radna skupina koja će napraviti nove Izmjene Zakona obiteljskog, to mišljenje Vlade znate kada je napisano 15. će godinu dana. Stručna skupina još piše izmjene Obiteljskog zakona. I ona će riješiti te probleme. Ovo je štancanje, copy paste problem, svaki prijedlog kojega oporbeni, Vlada mora odbiti, piše da je formirana radna skupina koja će taj problem pametnije, bolje, ljepše riješiti. A ja bih volio da svaka od vas koje ste rekli da je ovaj Prijedlog glup i nepotreban sjedne i razgovara sa barem jednom od tih žena koje su prošle ovakve slučajeve, da nakon razgovora s njima velite da li treba obiteljski zakon doraditi ili ne. Ako ne u ovakvom sadržaju kao što sam napisao ja, ako ja ne znam pisati prijedloge Zakona, zamolite odgovorne od Ministarstva da hitno interveniraju sa svojim prijedlogom i sigurno će tada biti prihvaćeno kada Vlada predloži. Nije bitno čiji će Zakon biti prihvaćen. Bitno je da u Obiteljskom zakonu otvorimo mogućnost kada nema nikakvog spora o očinstvu, kada se nitko ne spori osim gdje je problem država s druge strane, da to prođe što brže, što jednostavnije i to je potez u korist prava djeteta. Da mu u knjigama kao otac bude upisan biološki otac, koji s njim živi, koji ga odgaja, koji ga hrani, koji ga voli, ali tako dugo dok sud ne donese presudu on mu nije otac. I na kraju kada svi postupci završe kada majka ospori očinstvo bivšem suprugu, kada se biološki otac izbori za pravo očinstva, bilo DNA analize ili ne, znate što još trebaju napraviti, pokrenuti treći sudski postupak da se upiše djetetu djetetu prezime otac. To je treći sudski postupak, jer po sili sadašnjeg Zakona djetetu će se upisati ime ako dogovora nema po odluci države i prezime koje je nosio majčin muž ili majčin bivši muž. Kada sve ovo prođu onda još ide treći sudski postupak da bi se promijenilo ime ili prezime djeteta i ispravno upisalo u knjige. Sada mi recite da ni to nije istina. Pročitajte izvješće pravobraniteljice za djecu za 2009., ona o tome piše, ona navodi te primjere, i upotrebljava izraze sve veći broj. Ako ne vjerujete ja vam mogu podijeliti kopije tih dokumenata. Hvala. Imamo sada nekoliko ispravaka navoda. Povreda Poslovnika, izvolite kolegica Caparin, 214. i ja vas molim da mu izrazite opomenu jer je svojim ponašanjem odstupio od svih općih pravila ponašanja u Hrvatskom saboru sa ovakvim rječnikom. Ja sam ga odmah, evo bio je ovdje kraj mene, opomenuo, i on se sigurno slaže da izraz baš, da nije bio primjeren i da sad razgovaramo vjerujem da ga ne bi upotrijebio.

i da se na takav način može riješiti. Na žalost ovaj prijedlog zakona, bez obzira koliko se slažemo s ovom problematikom, u tome je netočnost navoda, je i protivan i europskoj konvenciji o zaštiti djece koja, odnosno s kojom je naš Obiteljski zakon u potpunosti usuglašen, jer europska konvencija traži da odluka o utvrđenju, osporavanju očinstva i majčinstva kao i odluka o povjeravanju djeteta bude isključivo u nadležnosti suda. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa. Pa evo netočan je navod gospodina predlagača, gospodina Lesara kada kaže moramo intervenirati u zakon samo ako se radi o brojci o milijun. To je zaista netočno, jer upravo institut priznavanja očinstva pred tijelima kao što su matičar, i Centar za socijalnu skrb odlično regulira postojeći važeći Obiteljski zakon. Jer gospodine Lesar, Obiteljski zakon kaže da za upis priznavanja očinstva je potreban i pristanak djetetove majke. I moram još kazati da ste osim što ste pobrkali i pomiješali pojmove, odnosno institute priznavanja i utvrđivanja pomiješali i zbrkali institut također tko može osporiti očinstvo, osporavati očinstvo mogu majčin muž, majka djeteta, muškarac koji je priznao očinstvo i muškarac koji sebe smatra ocem djeteta u različitim okolnostima. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Zatim ispravak navoda kolegica Lukačić. Kolega Lesar, meni je žao što vi mene niste slušali. Ja kada sam, ja nisam prije svega rekla, dakle to je netočan navod, ja nisam rekla da su joj rekli e pa što se nisu udala, nego sam govorila o slučaju gdje je gospođa razvela brak, dakle imala je razveden brak, pa su joj rekli što se nije udala za izvanbračnog partnera s kojim očekuje dijete, da bi se tada riješila svih problema. A bilo bi dobro da svi oni koji se vama obraćaju s takvim problemima, da ih upozorite da malo razmisle što rade u svom životu, s kim razvode brak, s kim ponovo ulaze u izvanbračne zajednice, s kim rađaju djecu. Hvala.

kolega Lesar je govorio da se ne radi o priznavanju ili dokazivanju očinstva, što je u ovoj državi dosada bio najčešći slučaj. Dakle utvrđivanje očinstva je bilo glavni problem, a u svezi alimentacije itd. Sada je došlo kako on kaže na red osporavanje očinstva kao nova kategorija, a zapravo osporavanje ili priznavanje jedno te isto jer se radi o utvrđivanju biološkog oca, bilo da osporavaš ili priznaješ. E sada kada bih ja bio siguran da novi zakonski propis koji je predlagatelj predložio ne bi doveo do prakse u kojoj bi se mogao taj zakonski propis zlorabiti, onda bih rado bio za taj propis, i za rješenje ovih slučajeva koji su evo on kaže 20-ak u Hrvatskoj, 20-ak njih za ovih 20 godina hrvatske države, ne znam je li to puno ili malo, ali cijeli jedan sustav mijenjati i uvoditi nešto što je, to dovodi u sumnju da se može zlorabiti. Rekao sam u kojem smislu. Od trgovine djecom pa do da kažem institucije Hvala uvaženi kolega. Evo čuli smo dosta toga i o pravnoj regulativi, i o praksi, i u primjerima. I na kraju zasigurno ćemo se ako se s ničim ne složimo onda složiti s onom rečenicom koju je kolega Lesar rekao gdje nema spora, nemojmo ga stvarati. Pa se i onda ja sjećam primjera kada je jedan doktor zakasnio na sastanak, pa pitam ga što je bilo, pa veli došel čovjek sav uzbunjen, žena rodila sa 6 mjeseci, veli, pa pita što će biti s djetetom, pa veli zovem bolnicu sve u redu 3 i pol kile, 52 centimetara, i veli šta da mu kažeš nego to je moguće kod prvoga, ostala djeca su već složenija situacija, ako se rode sa 6 mjeseci i dalje sve u redu. No da, idemo mi dalje. Želi li predlagatelj? Ništa. Ako ne, glasovat ćemo kada se steknu za to uvjeti. **Šeks, Vladimir